**Mimica, Neven (SDP)** Prelazimo sada na sljedeću točku dnevnoga reda, a to je - Prijedlog zakona o upravnim sporovima, prvo čitanje, P.Z.E. br. 378 Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske. Kod donošenja ovoga zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Materijale ste primili poštom. A raspravu o njima su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za europske integracije i Odbor za pravosuđe. Izvješća odbora ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog zakona? Da. Uvaženi ministar doktor Ivan Šimonović. Izvolite. **Šimonović, Ivan** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Usvajanjem Zakona o upravnim sporovima završava se reforma cjelokupnog hrvatskog postupovnog zakonodavstva. Novi zakoni o parničnom postupku, kaznenom postupku i upravnom postupku imali su isti cilj radi kojeg se predlaže i ovaj zakon, a to je da se bolje zaštite prava građana, ubrzaju postupci i da se prilagodi standardima A mjesta za unapređenje na ovom području doista ima. Važeći Zakon o upravnim sporovima još je sadržajno iz vremena SFRJ, upravni sud trenutno ima 37 tisuća neriješenih predmeta. Uz to zbog bolje sudske zaštite prava građana, nadležnost upravnog sudovanja treba proširiti. Ovim se zakonom predmet upravnog spora proširuje s ocjene zakonitosti pojedinačnih odluka i na ocjenu zakonitosti postupanja javno-pravnih tijela, ocjenu zakonitosti upravnih ugovora i ocjenu ustavnosti i zakonitosti općih akata koji nisu u nadležnosti Ustavnog suda. Također, upravni sudovi od sada će imati punu nadležnost za utvrđivanje činjenica, a ne samo primjenu zakona. U skladu s tim, na prvom stupnju upravnog sudovanja uvodi se i obvezna usmena rasprava. Uz nova procesna pravila uvodi se i nova organizacija upravnog sudovanja. Prvostupanjske odluke donose 4 regionalna upravna suda u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku. Upravni sudovi time su se fizički približili i postali lakše dostupni građanima. Visoki upravni sud sa sjedištem u Zagrebu prvenstveno rješava najsloženije upravne stvari te harmonizira praksu regionalnih upravnih sudova. Kao žalbeni sud djeluje samo kada je prvostupanjski sud presudom odstupio od upravne odluke i sam riješio upravnu stvar. Opisani sustav upravnog sudovanja treba započeti sa 1. siječnjem 2012. godine. Opisano ustrojstvo trebalo bi osigurati bolju bolju sudsku kontrolu uprave ali i brzinu i učinkovitost postupanja. Gospodine potpredsjedniče, molio bih da državni tajnik Pičuljan još kratko prokomentira pojedine ključne zakonske odredbe. Hvala lijepo. Gospodine državni tajniče. Izvolite. **Pičuljan, Zoran** Poštovani gospodine potpredsjedniče, uvažene dame i gospodo zastupnici. 27. ožujka 2009. godine Hrvatski sabor donio je Zakon o opće upravnom postupku. Zakon koji je nakon dugo, dugo vremena modernizirao i normativno unaprijedilo upravno postupovne zakonodavstvo Republike Hrvatske, približio i doveo ga na trag europskog standarda u ovom značajnom području. Ako se možemo prisjetiti nekoliko bitnih njegovih načela. Prije svega pojednostavljenje prvostupanjski postupak. Skraćeni postupak prihvaćen je kao redoviti postupak što je iznimno bitno u radu, u djelovanju spram građana i drugih pravnih osoba. Drugostupanjsko rješavanje postalo je rješavanje u meritumu, odnosno od 1. siječnja sljedeće godine počet će rješavanje u meritumu. Proširen je predmet regulacije toga zakona, ne samo na autoritativne pojedinačne akte javno pravnih tijela, već i radnje i propuštanja javno pravnih tijela. Osigurana je tu upravna zaštita, a upravno sudska zaštita biti će osigurana upravo kroz Zakon o upravnim sporovima.

Sve to snažit će ulozi i snažit i dati na važnosti i u ulozi upravnih sudova. Ono što je važno jedna norma koja je na oko malena i relativno nezamijećena, depolitizirano je odlučivanje u rješavanju upravnih stvari. Njih će radnje u postupku ali i u donošenju odluka morati donositi službene osobe, a ne čelnici tijela. I sve to donijelo je Zakon o upravnim sporovima, jer prijedlog ovoga zakona kao njegov očekivani komplementarni nastavak modernizacije oba propisa koja praktički u hrvatskom pravnom prostoru iz davnih pedesetih godina prošloga stoljeća i tisućljeća. Sve to ukazuje na specifičnost i važnost upravnoga sudovanja. Ovdje su stranke u postupku uvijek sa jedne strane država ili javno pravna tijela, državna tijela, a sa druge strane građani ili svi oni koji su u nekom u nekom razmjeru ili na drugoj strani i koji realiziraju svoj pravni interes, brane svoja prava, svoje obveze. Zato je da bi se polučio efekt i dobilo kvalitetno upravno sudovanje, efikasno ali zakonito, trebalo je poručiti dvostruki ... normiranje. Prije svega modernizirati upravno sudski postupak na sličan ali primjereniji sudovanju, kao što je to učinjeno u upravnom postupku. napraviti značajan preustroj samog upravnog sudovanja. Kao što je naznačeno i zamijećeno i pozdravljeno od svih zastupnika i odbora koji su raspravljali ovaj zakon, Upravni sud postaje napokon sud pune jurisdikcije. Dakle, preispituje se i činjenično stanje, a strankama se osiguralo pravo na usmenu raspravu. Usmena raspravu može biti izuzeta, odnosno neće je biti na prvome stupnju, samo onda kada je to zakonom izričito propisano, što je europski standard u ovome području, u Ono što je isto tako bitno, što je nezamijećeno možda sasvim dovoljno u upravnome postupku, a to je da upravna tijela ali sada i sud, donosi u prvom redu reformacijske odluke, a ne prvenstveno kasatovne odluke, što je ponovno infavoren rješavanje u meritumu, a isto tako prije svega u ubrzanju ali i kvaliteti postupanja. Predmet sudovanja o čemu je već govorio ministar proširen je, no predmet regulacije novoga ZUP-a pored pojedinačnih upravnih akata, odnosno postupanja, proširen je i na ocjenu ustavnosti i zakonitosti, općih akata jedinica lokalne samoupravne i pravnih osoba sa javnim ovlastima. Praktički, radi se o jednoj pravnoj praznini koju u ovom trenutku ne nije regulirana, odnosno nije zahvaćena intervencijom Ustavnoga suda. Na kraju nešto i o tome. Osigurano je odlučivanje u dva stupnja. No to nije pravilo koje bi u ovome specifičnome području upravnoga postupka i upravnog sudovanja bilo sveto pravilo iz razloga što se prvostupanjska odluka odluka u upravnim stvarima preispituje već u upravnome postupku. Bilo je potrebno osigurati tzv. filtar za visoki upravni sud, koji će odlučivati samou u najsloženijim pravnim pitanjima i pravnim predmetima. I to onim predmetima u kojem u pravilu ili nije potvrđena a isto tako polučit će se važan značaj, ja bih rekao važna uloga toga suda, biti će upravo u harmonizaciji prakse ovih novih upravnih sudova koji će biti koji će biti osnovani do 2012. godine. Ono što je isto tako nama se čini bitno, a imajući u vidu specifičnosti upravnog sudovanja, to da se uvode neke značajne poboljšice i mehanizmi poboljšanja ubrzanja postupka. Jedan od njih je i ogledni postupak. U istom činjeničnom i pravnom stanju što je u brojnim upravnim stvarima relativno čest primjer, moći će se donositi temeljem jedne pravomoćne sudske odluke moći će se rješavati svi ostali spisi. ja bih rekao kombinacija parničnoga i upravnoga postupka, u ovome upravnom sudovanju u principu primjenjivat će se supsidijarno u nekim institutima Zakon o parničnim postupcima, negdje Zakon o upravnim sporovima. Ono što je konačno bitno, to je da ovaj sustav treba zaživjeti negdje do 2012. i da nam se to čini realnim rokom. Treba osnovati prvostupanjske sudove, treba imenovati 70 do 80 sudaca i sudskih savjetnika, treba praktički provesti i što je jedan proces koji traje, ali prije svega u tom interegnumu valja riješiti zaostatke o kojima o kojima je ministar ukazao i koji značajno opterećuju rad sada jedinstvenoga Upravnog suda Republike Hrvatske. U nastavku između dva čitanja, svakako ćemo preispitati barem dvije značajne novine koje se uvode, a to je odstupanje od polaznice prema Vrhovnome sudu Republike Hrvatske nemamo više zahtjeva u zaštiti zakonitosti. Još ćemo jedan puta obavili smo prethodni razgovor sa Vrhovnim sudom. Takav je bio sadašnji zaključak, još ćemo to jedan put učiniti nakon, između dva čitanja. A isto tako i raspravu sa ustavnim sudom, vezano uz danas već dva ili nekoliko puta spomenutu ocjenu ustavnosti i zakonitosti općih akata. No napominjemo da je ocjena ustavnosti i zakonitosti općih akata, pravnih osoba, te tijela jedinice lokalne samouprave potrebna i da je danas u hrvatskom pravnom sustavu nemamo i vjerojatno će zakon, rasprava o ovome zakonu, potaknuti rasprave o nekim propisima koji će isto kasnije i jurizdikciji samoga možda i ustavnoga suda koji će se vjerojatno u tom trenutku, barem će se preispitati pa možda i promijeniti. Zahvaljujem vam. **Mimica, Pitati ću izvjestitelje odbora žele li uzeti riječ? Ako ne, a izgleda da ne, onda otvaram raspravu o ovom prijedlogu zakona. Najprije po klubovima. U ime kluba SDP-a, poštovana zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite. Hvala poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine ministre, državni tajnici sa suradnicima, kolegice i kolege. Klub SDP-a podržava donošenje ovoga Prijedloga zakona o upravnim sporovima. Mi smo to napomenuli kada se donosio i Zakon o upravnom postupku da ga je trebalo donijeti u paketu. Ali evo, vrlo brzo je stigao i ovaj Prijedlog zakona o upravnim sporovima. I kao što smo čuli od gospodina ministra i državnog tajnika, ovo su zaista, gotovo revolucionarne promjene koje će zadesiti vrlo važnu granu sudovanja, tj. upravno sudovanje. Do sada smo imali visoki upravni sud, upravni sud koji je rješavao bez ikakve rasprave, koji je rješavao o nezakonitom postupanju, najčešće tijela sa ravnopravnim ovlastima državnih tijela. Vidjeli smo iz ovih podataka kako je veliki broj neriješenih predmeta na upravnom sudu, preko 37 tisuća. Što to znači? To znači da, a i u pravilu, po riješenim predmetima a i iz izvješća pučkog pravobranitelja razvidno je da je država u svim segmentima vrlo grubo kršila prava pojedinaca ili njihovih udruženja sa svojim aktima. I to je nešto što zaista opominje. Je li izlaz iz svega ovoga novi sudovi, nove zgrade, nova sredstva? Ili da uvedemo kulturu zakonitosti? Da politika i način vođenja državnim poslovima mora biti takav da pravo bude njihovo sredstvo a ne ignorancija, ali počesto to je na djelu. I onda ta ista država koja je nezakonito postupala pronalazi sredstva više ili manje uspješno, najčešće neuspješno da bi osnovala sud, zaposlila suce, osoblje, da bi rješavali što? Ono što je ona nezakonito napravila. Dakle, u svim profesijama najvažnije je ne škoditi i spriječiti. Reforma pravosuđa ne može se dogoditi bez reforme uprave i njihovog zakonitog postupanja. Zato škola upravo za takve kadrove, nešto što nam je jednako tako potrebno i dragocjeno. Ali zašto nema interesa, zašto u jednoj Francuskoj, u Njemačkoj, u Austriji ima interesa za takvo jedno zanimanje, za upravnog pravnika, za čovjeka koji svoju karijeru vidi u upravi? Mi takvih kadrova imamo vrlo malo. Ako se ne mogu smjestiti na neka druga mjesta. Ne samo zato što su slabo plaćeni, nego neizvjesnost njihove promocije, njihovog napredovanja u karijeri je veoma velika. Zato što također do krajnjih granica, a pogotovo u praksi, još na papiru, po zakonu nekako, nisu objektivizirani uvjeti dakle. I oni ovise o politici, o smjenama koje se događaju i to je nešto što onda destabilizira takvu jednu profesiju. Odnosno destimulira ljude koji žele raditi svoju karijeru u takvoj profesiji. sve se to na kraju krajeva reflektira na uspješnost i na povrede prava građana, odnosno na njihovu zaštitu od svemoći državnog aparata ili tijela sa javnim ovlastima i ti su predmeti veliki. I dobar dio tih predmeta onda se slijeva na pravosuđe. Mi smo imali dakle veliku primjedbu zašto upravni sudovi, zašto Sada se osnivaju, upravo dakle, to je jedna velika, velika novina koja će koštati. Ovo je veliki zahvat. Mi smo do sada imali reformu prema kojoj smo mi bili vrlo skeptični da se ukidaju sudovi, da Hrvatska ima puno sudova, sudaca. Hrvatska ima prije svega preveliki broj predmeta na broj stanovnika, svaki treći stanovnik Hrvatske ima neki predmet pred sudom. Prije nekoliko godina to je bilo četiri, sada je to tri. I to je nešto što moramo se svi zamisliti. Nema te zemlje koja je toliko bogata da može odvajati stalno za nove zgrade, za nove pravosudne dužnosnike. Još malo pa će svaki građanin u ovom ili onom segmentu odnosno biti pred ovim ili onim sudom da bi tražio svoju pravdu. Dakle, formiranje kao što ovdje vidimo iz zakona, prijedloga zakona biti će formirani upravni sudovi u Zagrebu, Rijeci, Splitu, Osijeku i to je nešto što zaista iziskuje velika sredstva. Gospodine ministre vi kažete, nisu zgrade važne, bez toga nema nikakvog posla, ozbiljnog posla bez toga nema. Kao što je bilo potrebno osigurati zgradu za centar za izobrazbu sudaca. Mi smo također upravo u težnji da je ta, i za uštedom tih sredstava da je ta izobrazba moguća i kroz postojeće naše i zgrade, na kraju krajeva važna je edukacija na način kako se provodi. Mi smo imali ozbiljnu primjedbu Europske komisije i morao je biti osiguran poseban prostor za centar za izobrazbu sudaca. Zato je jako važno da se osiguraju odmah u startu prostori. Ako nema prostora, …/Govornik se ne razumije./… smjestiti upravni sud u postojeće zgrade sudske, znate da nije to moguće, jer su i oni Nema mjesta niti za pravosudne dužnosnike. Evo recimo u Splitu ali i u drugim većim gradovima je to veliki, veliki problem. Zato ako se zaista ozbiljno misli na zdrave temelje postaviti upravno sudovanje u samom startu moraju za ovo biti osigurana sredstva. Ukoliko se to ne dogodi, ponavljam, jer toga je bilo kroz povijest i to našu nedavnu povijest, to je osramotilo pravosuđe u startu, a ni krivo ni dužno, jer nisu bila osigurana sredstva koja su potrebna. Međutim, mi kad o svemu ovom govorimo mi moramo govoriti i o građanima, jer to su oni, jer oni su upravo ti koji zahtijevaju, odnosno čija su prava djelovanjem države najčešće tijela s javnim ovlastima bila povrijeđena. Ovdje imamo većih primjedbi nego čak na samo sudovanje. Pojedino ministarstvo donese rješenje koje se godinama čeka, pa onda zbog prenatrpanosti jer Upravni sud je do sada rješavao sve te upravne sporove u svim tim predmetima mora čekati također nekoliko godina. I onda što se događa? Ako se ukine to rješenje ponovo dolazi do zahtjeva da određeno ministarstvo ili tijelo ministarstva riješi taj predmet i čeka se ponovo godinama. I tomu kraja nema. kraja nema. A to su ona životna pitanja koja znače počesto egzistenciju, bilo iz mirovinskih prava, bilo iz područja prava branitelja itd. Hoće li ovaj način biti jedna stepenica još više u mukotrpnosti ostvarenja prava i zaštite građana ili će to biti olakšanje. tužbenim zahtjevom, da će sud usvojiti tužbeni zahtjev i presudom poništiti nezakonitu pojedinačnu odluku u cijelosti ili u dijelu u kojem je povrijeđeno pravo ili pravni interes tužitelja i sam riješiti stvar. Je li ovo kumulativno ili alternativno koji se odnosi na ovaj drugi rečenice? U tome leži ključ upravo zaštite građanina. Ako će sud zaista i kao što je rekao gospodin državni tajnik jesu li to samo fakultativna ovlaštenja suda da on odabere da li će reformirati takvu odluku ili će se poslužiti svojim kasatornim ovlaštenjima sada je tu ostalo pomalo nama nejasno. U svakom slučaju bilo bi dobro kada bi se to, kada bi to bila obveza da se takve odluke preinače ukoliko su se stekli uvjeti, a za ukidanje ako i dolazi do ukidanja da to mora biti u taksativno nabrojenim slučajevima i određen rok u kojim u kojim bi nastupile itekakve posljedice za tijelo koje nije donijelo odluku, odnosno za osobu koja nije donijela odluku u propisanom roku. To su ključne stvari. Jer sve ovo drugo, potrošit ćemo novac, a opet, jer ukoliko ovo bi se moglo shvatiti na način, odnosno ukoliko bi sud uglavnom poništavao takve nezakonite odluke i nema nikakvih sankcija da tijelo donese u određenom roku odluku, onda će ponovo imati, imat ćemo situaciju kao i do sada samo sa još jednom mogućnošću da kad i ishodi odluku Upravnog suda još će čekati na Visokom upravnom sudu. Dakle, moramo gledati da ta procedura bude što efikasnija, što brža, a brža neće biti ukoliko ne bude sankcija za one koji moraju donijeti odluku a nisu je u određenim rokovima donijeli. I te rokove treba poštivati. Zašto je to važno? Recimo jedna Austrija. Ona ne pozna što je to šutnja administracije. Tamo se svaki, doslovno svaki predmet riješi u roku od 15 dana. Ukoliko se ne riješi u roku od 15 dana nastupaju sankcije i nitko se tome ne izlaže jer gubi svoje radno mjesto. shvaćaju da ipak i u tom njihovom upravnom sustavu jedan određeni dio ljudi, oni ih zovu motori uprave koji vuku stvari i rješavaju brže i kvalitetnije nego drugi kolege i da su primijetili da su svi jednako plaćeni. I kreće jedan već tri godine pilot projekt kako stimulirati sve da jednako rade, odnosno kako platiti te ljude u upravi prema radu. I u tom pilot projektu kada su bili nagrađeni osim svoje osnovne plaće po predmetima jedan drugome su zavirivali u ormar i doslovno krali spise i krali predmete. Dok ne budemo imali sličan sustav često će se oni delegirati kod drugog kolege ili će ležati u ladicama. Prema tome, ukoliko postoji ozbiljna volja da se ovo riješi, ovaj veliki problem, on se vrlo brzo može riješiti. Ova su zakonodavna rješenja jako dobra, ali ako budu prepuštena volji onih koji budu u svemu tome učestvovali bez ikakvih sankcija država će samo potrošiti novce, a ljudi će s pravom biti još nezadovoljniji. U svim sustavima uprava je ogledalo države. Kako uprava radi, čak niti pravosuđe, kako uprava radi to je ogledalo države. Prema tome, ozbiljne države, ozbiljne vlasti ne vole da se njihovi službenici poigravaju poigravaju njihovim ugledom. Zato postoji sistem nagrađivanja, ali i takav sustav koji osobe koje krnje ugled države, a krnje onda kad ne rade onako onako kako to zakon kaže, kada se ne rješavaju predmeti u rokovima. Ima način, ima mehanizam da se takvima zahvali na dosadašnjem radu i da ih eliminira iz svog sustava. Hvala lijepa. Sljedeći prijavljeni klub za raspravu je klub HDZ-a, poštovana zastupnica Ana Lovrin. Izvolite.

Ana (HDZ)** Gospodine potpredsjedniče ispričavam se, gospodine ministre sa suradnicima. Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podupire Prijedlog zakona o upravnim sporovima uz uvodnu napomenu da je jedan od razloga za izmjenu Zakona o upravnim sporovima, odnosno ja bih rekla ne razlog za izmjenu. Razlog za izmjenu je cjelokupna reforma u okviru upravnog postupanja i upravnog sudovanja. Ali svakako je nastavak na donošenje novoga Zakona o općem upravnom postupku koji je unio brojne nove institute u upravni postupak, proširio upravni postupak i na druga pravna neregulirana, pravno neregulirana postupanja uprave. U tom smislu ovaj Zakon o upravnim sporovima postojećeg upravnog sudovanja i zajedno sa spomenutim Zakonom o upravnom postupku čini jednu dobro osmišljenu cjelinu. Sam Zakon o upravnim sporovima kao najveću novinu donosi razrađene institute po kojima Upravni sud postaje sud pune jurisdikcije. A naravno, bitna primjena u upravnom sudovanju, promjenu u upravnom sudovanju, sadržaj odredbe koje nalažu Upravnom sudu da odlučuje o meritumu stvari. Naime, tu je bilo već spomenuto i ministar je napomenuo i u analizama i izvješćima smo imali podatke da trenutno je 37 tisuća neriješenih predmeta pred Upravnim sudom. često smo slušali u tim analizama u projektima koji su provođeni sa zemljama partnerima predstavnika Upravnog suda da oni zapravo rješavaju predmeta u razumnom roku, da oni nemaju predmeta, gotovo da nemaju predmeta starijih od tri godine. To je možda i točno. Ali ono što smo nastojali utvrditi kao kriterij i sa sucima Upravnoga suda da za građanina njegov problem ne počinje podnošenjem tužbe Upravnom sudu. Dakle, to je obično jedan postupak podnošenje tužbe građanin poduzima već nakon dugotrajnog i dugogodišnjeg iscrpljivanja pred tijelima uprave. Dakle, nakon što je bio prvostupanjski upravni postupak, drugostupanjski upravni postupak pa je to trajalo moguće četiri, pet godina kreće se tužbom na Upravni sud ukoliko je građanin nezadovoljan rješenjem ili smatra da ima zakonskih razloga za podnošenje tužbe i tada taj postupak traje još recimo u najboljem slučaju tri godine što bi bio razuman rok. Kada to sve zbrojimo za građane je vrlo često to sedam, osam godina i onda još taj Upravni sud ne rješava meritum već samo potvrđuje ili ukida upravnu odluku, upravni akt, vrlo često ukida i vraća na ponovno odlučivanje upravnom tijelu. Nema rokova, doduše ima zakonskih rokova ali nema sankcija za nepostupanje u tim rokovima i tako se ti postupci otežu u nedogled. Stoga pozdravljamo i izuzetno podupiremo prijedlog da upravno sudovanje bude sudovanje pune jurisdikcije, dakle da se propisuje obveza suda da provodi usmenu raspravu u svim slučajevima osim kada je zakonom drugačije propisano i da donosi primarno reformacijske odluke a kasatorne samo u iznimnim slučajevima i tu se slažem da bi možda trebalo ovaj dio još strože i jasnije propisati. Otvara se dakle mogućnost procesne naravi da sud sam utvrđuje činjenice i da u pravilu provodi usmenu raspravu što u konačnici onda dovodi do meritornog rješavanja ovih sudskih predmeta. Osnovna intencija ovog Prijedloga Prijedloga zakona o upravnim sporovima ide u pravcu da se kao što sam rekla prekine s praksom dugotrajnih postupaka pred upravnim tijelima, postupaka koji traju godinama i koji se vrlo često po više puta odlučuju pred istim upravnim tijelom nakon ukidanja na Upravnom sudu. Ovo zakonsko rješenje predviđa dvostupanjsko sudstvo uz mogućnost stranaka na ulaganje žalbe na odluke prvostupanjskih sudova. U tom smislu je potrebno ustrojiti upravne sudove kao što je to i predviđeno i Visoki upravni sud što naravno predviđa dodatna financijska sredstva i vrijeme koje je potrebno za organizaciju upravnog sudovanja. Ono što je dobro da paralelno rješavamo doticajne zakone kao što smo vidjeli u prethodnoj raspravi Zakon o sudovima. Ono što otvara jednu dvojbu da li je potreban toliki rok i da li je potrebno od danas tri godine za ustrojavanje ja vjerujem da je to komotan rok za ustrojavanje i organizaciju upravnoga sudovanja, samo je pitanje mogu li građani toliko čekati i da li bi se moglo postupati ažurnije pa da ovaj rok 2012. skratimo i jednako tako u obrazloženju piše da nisu potrebna nikakva dodatna sredstva jer naravno u 2009. neće biti potrebna ali ja svakako mislim da ne može stajati, da će proračunska sredstva trebat bit osigurana tek u 2011. godini jer će početi s radom u 2012. Dakle, ta proračunska sredstva svakako treba inzistirati i nastojati osigurati u 2010. godini jer je to godina u kojoj apsolutno moraju početi pripreme za organizaciju upravnoga sudovanja. Ovdje otvaram jednu dvojbu u pogledu nadležnosti Visokog upravnoga suda i upravnih sudova, dosta široko je određena nadležnost Visokog upravnog suda kada on rješava u prvom stupnju. Dakle, ja predlažem da se to razmotri. Možda da povučemo paralelu, ovo je specifično sudovanje. Naime, dvojim koliko će to opteretiti taj Visoki upravni sud pa bi možda bila bolja rješidba da se neki postupci završavaju pred prvostupanjskim upravnim sudom, dakle gdje neće biti dozvoljena žalba na Visoki upravni sud a da se najsloženije stvari prepuste onda Visokom upravnom sudu. Ono što su posebna konkretna rješenja će nesumnjivo izazvati dodatne rasprave u stručnoj i zainteresiranoj javnosti pa je dobro da je ovaj zakon u prvom čitanju, dakle da ima vremena se provesti jedna široka rasprava. Prije svega se misli na odredbe koje definiraju upravni spor, koje definiraju da je predmet upravnog spora i u svijetlu odredbe, da je predmet upravnog spora odnosno odnosno upravnog sudovanja i ocjena ustavnosti općih akata jedinica lokalne samouprave i pravnih osoba koje imaju javne ovlasti a koje kako se kaže nisu u nadležnosti Ustavnoga suda. Po ustavnoj odredbi one jesu predmet rješavanja Ustavnoga suda, to je jasno rečeno ali one danas, njih danas ne rješava Ustavni sud. Pa onda imamo jedan nonsens da je Ustavni sud zatrpan pojedinačnim ustavnim tužbama na sve i sva, da se on sveo gotovo na žalbeni sud ili još stupanj zaštite u redovnom sudskom postupku, ali ne želi donositi Ustavni sud odluke o ustavnosti podzakonskih akata, već isključivo u ustavnosti ustavnosti zakona. Dobro je rekao državni tajnik da uz ovu raspravu ovog pitanja ocjene ustavnosti ovdje u raspravi o Zakonu o upravnim sporovima također će se vjerojatno otvoriti i rasprava o Zakonu o Ustavnom sudu, a i rasprava o ustavnim promjenama. Isto tako, u praksi bi mogle izazvati dvojbe nadležnosti kao što sam rekla Visokog upravnog suda kada on po prijedlogu zakona odlučuje u prvom stupnju u prvom stupnju o tužbama protiv odluka o imenovanju sudaca, o tužbama protiv odluka o imenovanju, razrješenju predsjednika sudova, zamjenika državnog odvjetnika, javnog bilježnika itd. Bitno je naglasiti da ovaj prijedlog zakona kao temeljne odrednice upravnog spora prihvaća načelo prava na pravično suđenje i donošenje odluka u razumnom roku, ali isto tako vrlo bitna procesno pravna načela koja možemo sistematizirati na sljedeći način. Dakle, načelo izjašnjavanja stranke, načelo usmene rasprave, načelo učinkovitosti, načelo pomoći neukoj stranci. Valja također naglasiti i mogućnost da stranke tijekom spora pred sudom mogu sklapati nagodbu o predmetu spora, a sama nagodba se može odnositi na cjelokupni tužbeni zahtjev, zahtjev, dakle na cjelokupni predmet rješavanja ili na njegov jedan dio. I da zaključim, Zakon o upravnim sporovima u ovom prijedlogu predstavlja jednu kvalitetnu novinu, prelazak na novi dvostupanjski sustav upravnog sudovanja, prelazak na upravno sudovanje kao spor pune jurisdikcije. I dugo je očekivana ta promjena, dugo smo upozoravani i na europsku pravnu stečevinu koja garantira i u zaštiti u odnosu na upravu sudovanje pune jurisdikcije. I ja čvrsto vjerujem da će se ustrojavanjem ovih sudova i ovim novim postupovnim zakonom svakako građanima osigurati efikasnije postupanje u rješavanju njihovih prava za koja moraju potražiti ispunjenje toga prava pred tijelom državne uprave. A ukoliko smatraju tijelo državne uprave nije postupilo po zakonu ili nije postupilo u određenom roku, da im se osigurava sudska zaštita pune jurisdikcije i u dva stupnja. Hvala lijepo. Hvala vam lijepa. Nema više prijavljenih klubova pa prelazimo na pojedinačnu raspravu od po 10 minuta. Prvi prijavljeni je uvaženi zastupnik Rade Bošnjak. Izvolite. Zahvaljujem, gospodine potpredsjedniče. Gospodine ministre i predstavnici Vlade. Uvažene kolegice i kolege. Pred nama je Prijedlog zakona o upravnim sporovima, jedan iz niza zakonskih prijedloga koji usklađujemo sa zakonodavstvom Europske unije. Vlada se opredijelila za potpuno novi zakonski tekst jer samo izmjenama i dopunama sadašnjeg Zakona o upravnim sporovima ne bi mogla na pregledan i konzistentan predočiti sve novine i uvaženi europski standardi zaštite prava građana u sudskom preispitivanju upravnih odluka pred neovisnim sudovima. Naime, primjetili smo da ćemo ustanoviti više prvostupanjskih upravnih sudova za područje jedne ili više županija, dok se sadašnji Upravni sud Republike Hrvatske gasi, a ustanovljava se Visoki upravni su za područje Hrvatske kao drugostupanjski sud. Dakle, prijedlog ovog zakona utvrđuje dvostupanjsko upravno sudovanje i određuje se stvarna nadležnost upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske. Tako udovoljavamo i odredbi članka 6. europske Konvencije o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda. Upravni sudovi bi bili ustanovljeni u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku i zahvaljujući projektu CARDS započeli bi s radom 1. siječnja '12. godine. Ciljevi novog teksta zakona su i veća učinkovitost sudskog postupka, skraćivanje njegovog trajanja i svakako usklađivanje s pravnom stečevinom Europske unije u kontekstu čega promatramo predložena rješenja kojima se ostvaruju procesne mogućnosti suda da sam utvrđuje činjenice i da u pravilu provodi usmenu raspravu. obveza suda je da svojom presudom riješi upravnu stvar što otklanja strah od predugih čekanja građana, ako su njihova prava povrijeđena aktima upravnih vlasti i tijela koja imaju javne ovlasti. Smatram nužnim i dobrim što se predlagatelj odlučio i predložiti potpuno novi Zakon o upravnim sporovima jer je brojne novine donio i novi Zakon o općem upravnom postupku i proširio primjenu ovog postupka i na druga pravno neregulirana postupanja uprave. Zato ovaj novi Zakon o upravnim sporovima predstavlja nadogradnju u dijelu upravnog sudovanja i zajedno sa zakonom o upravnom postupku čini jedinstvenu cjelinu. Dopadaju mi se prijedlozi rješenja kojima će se većina upravnih postupaka unatoč zajamčenoj dvostupnjevitosti, ipak završiti pred prvostupanjskih sudovima. Precizno je definirano u kojim slučajevima je dopuštena žalba protiv presude ili žalba protiv rješenja, odnosno u kojim slučajevima se može podnijeti žalba Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske. Pozitivno je što se ovim zakonom bitno skraćuju procesni rokovi. Obvezani su i stranke i sud na brže postupanje i poduzimanje procesnih radnji, što će pridonijeti i bržem ostvarivanju sudske zaštite građana, ali i manjem gomilanju neriješenih sudskih predmeta. Naravno da nisam imao ambiciju govoriti o svim pojedinostima, ali u odnosu na sve što smo do sada čuli pozivam i vas da podržimo prijedlog ovog zakona. Zahvaljujem. **Mimica, Neven Drugi, za sada posljednji prijavljeni za pojedinačnu raspravu je uvaženi zastupnik Josip Leko. Izvolite. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predlagatelji Vlade, ovog zakona, kolegice i kolege zastupnici. Ja bih rekao, napokon. Napokon smo dobili novi Zakon o upravnim sporovima u Republici Hrvatskoj, a što možemo očekivati od ovog prijedloga zakona. Što on treba riješiti? Treba riješiti pravnu zaštitu od svih upravnih djelovanja. Treba riješiti nadležnost u utvrđivanju činjenica i primjene zakona u jednom kontradiktornom postupku kako bi odluke bile reformacijske, a ne kasatorne. Dakle, ne uništiti, nego riješiti u punoj jurisdikciji. Je li moguće ta očekivanja ispuniti ovako kako je prijedlog zakona predvidio? Po mojem sudu ima nekoliko problema o kojima bismo trebali voditi brigu, osim toga tko će biti izabran za suca i podjeli nadležnosti, valja voditi brigu i o recimo člancima, mislim da su to 57. i 66. koji su u prijedlogu zakona postavljeni u alternativi. I odmah da kažem, ja sam za alternativu, za alternativu. Mislim da članak 57. određuje da li žalba na prvostupanjsko rješenje odgađa izvršenje. Ja sam za to da odgađa. Zato što je to načelo, ustavno načelo stupanjskog odlučivanja u sudovima, a smatram da u upravnim stvarima građani Republike Hrvatske rješavaju najvažnije svoje životne interese. povećava pravnu sigurnost građana, to smanjuje, odnosno osigurava i nezavisnost i samostalnost postupanja postupanja u upravnim stvarima, dakle državne uprave ili tijela javne vlasti, zatim kad sam već to spomenuo, ponovo to spominjem, moramo znati definiciju tko rješava u upravnom postupku. Ili tijela koja to rješavaju. Zašto to smatram bitnim? Pa postoji i sada upravni sud Republike Hrvatske koji naravno nije sud pune jurisdikcije, ali recimo ipak sudi i donosi odluke. Doduše, taj sud ima u prosjeku sudovanje od 3 godine, 3,5 godine zaokružimo stvar, to je jedan problem. Nisam siguran ni da je ovdje predviđeno da će biti brže rješavanje, ako to uprava ne bude efikasnija, efikasnija, samostalnija i zakonitija, da tako kažem ako se bude i dalje producirali upravni sporovi, kao što se to sada radi. Ali ima tu još jedan problem. Recimo, ni sam Hrvatski sabor ne poštuje recimo odluke Upravnog suda Republike Hrvatske sada. Koja je garancija da će ih poštovati kasnije? Posebno ako, sada se ponovno vraćam na ono što sam već govorio oko Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima, pa je i ovdje u članku 3. predviđen djelokrug i nadležnost upravnih sudova. Jedna od tih djelokruga i nadležnosti je ocjenjivanje o ustavnosti i zakonitosti općih akata jedinica lokalne i područne i regionalne samouprave. Ponovo spominjem da na ovaj način dovodimo do sukoba nadležnosti između Ustavnog suda po članku, mislim daje 128. Ustava Republike Hrvatske i ovog Prijedloga zakona o upravnim sporovima. S obzirom da je ovaj mlađi zakon, istina Ustav se može mijenjati samo ustavnim zakonom, dovodimo do problema u tumačenju. Ali to je još manji problem. Ali kako bi to upravni sud i u kojem vijeću ovdje nije rečeno, rješavao u ustavnosti i zakonitosti općih akata jedinica lokalne i područne samouprave, to nije riješeno. Osim toga, znam da Ustavni sud sada rješava o ustavnosti i zakonitosti podzakonskih akata, hoću reći pravilnika koje donose ministarstva ili ministri, Vlada i drugi. To je u djelokrugu i nadležnosti Ustavnog suda. Takva zakonska mogućnost sada po meni nije moguća i otvara puno pitanja. Radije bih da se u okviru, mislim da je to odredbe članka 66. koja predviđa ocjenu općih akata predvidi ta mogućnost upravnom sudu kao mogućnost ocjenjivana zakonitosti jer se ovdje radi kad je rješenje, pojedinačno rješenje na temelju općeg akta. Ne radi se o općoj ocjeni, i ako se radi moglo bi se zaključiti i o općoj ocjeni, onda je pokretanje tog postupka vrlo suženo. Dakle, ne može se iskazati pravni interes općeg tipa da postoji zakonitost općeg akta, nego morate biti osobno pravno zainteresirani da biste mogli inicirati taj postupak, što naravno ograničava djelovanje upravnog suda, Visokog upravnog suda. To pitanje je važno za pravnu sigurnost u Republici Hrvatskoj i građana općenito i još kad već rješavamo taj problem, zaista bismo morali nakon 20 godina predvidjeti kako se rješava, ponavljam to, nezakonitost općih akata pravnih osoba, drugih pravnih osoba, to su razni statuti, pravilnici itd. u općem ispitivanju zakonitosti, a već ovdje ima naznaka kako se rješava to pitanje kad je riječ o pojedinačnom aktu koji proizlazi ili na temelju tog općeg akta ili ne. Sve u svemu, mislim da je i ovdje dobro trasiran put i krajnje je vrijeme da dobijemo u Hrvatskoj Zakon o upravnim sporovima, da dobijemo dvostupanjsko odlučivanje. Ali ima jedno pitanje koje me zanima, čini mi se malo nelogičnim. Mi govorimo o državnoj školi za pravosudne dužnosnike koja bi trebala početi djelovati od 2014. godine. Ovaj zakon bi stupio na snagu 1.1.2012. godine. Dakle 2012. godine bili bi ustrojeni sudovi, upravni i visoki upravni sud i bili bi imenovani suci bez državne škole za pravosudne dužnosnike. Oni bi već radili 2 godine radili 2 godine kao upravni suci, onda bi bila osnovana škola, pa bi oni morali završiti tu državnu školu. Ako je završetak državne škole uvjet za da netko da netko postane sudac, ako to nije ni za ove suce, zašto bismo onda to radili drugima, za druge suce pravosudne dužnosnike kao uvjet za imenovanje. imenovanje. Nema logike. Ako sada kreiramo strategiju kod osnivanja upravnih sudova, kod djelokruga i sudaca. Mislim da bi bilo ponavljam logičnije da se školovanje, da tako kažem u radnom vijeku, utvrdi kao trajna obveza a da se suci imenuju po završetku akademije koja već radi, po pravosudnom ispitu, po pripravničkom stažu i ocjenama iz pripravničkog staža, a da je trajna obveza da se ovaj postupak državne škole provodi na sudovima. Tako je ministar rekao program, a ne zgrada i ne škola. Onda je puno logičnije da je to trajni oblik obrazovanja osposobljavanja edukacije, a ne ne daj Bože, trajni postupak eliminacije nepodobnih. Zbog toga upozoravam na to, a prijedlog Zakona o upravnim sporovima naravno sa zadovoljstvom podupirem. Što prije neka dođe. **Mimica, Neven (SDP)** Hvala lijepo gospodine zastupniče. U ime predlagatelja završnu riječ ima ministar pravosuđa doktor Ivan Šimonović. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Točno u podne završen je maraton koji je trajao dva dana i 10 zakona i područja pravosuđa. I ponovit ću nešto što sam rekao tijekom ova dva dana već više puta, a to je da iskreno zahvaljujem na vrlo korisnim sugestijama i načelnoj podršci i ovom zakonskom tekstu. Time ovim uspješno završenim maratonom zapravo je normativno definiran i organizacijski definiran reformski zahvat u pravosuđu. Naime, jučerašnjim zavezivanjem reformskog paketića koji se odnosi na zatvorski sustav i uvođenje probacije koji uključuje Zakon o probaciji, dopune Zakona o izvršenju kazne zatvora i napokon Zakon o izvršenju kazne maloljetnika, čini se veliki korak u pogledu značajnih promjena naših zatvorskog sustava i njegovog prilagođavanja međunarodnim standardima. Također što se tiče donošenja i usvajanja jučerašnjeg Zakona odnosno izmjena Zakona o USKOK-u, odnosno o Državnom odvjetništvu, zapravo je definirana uskočka vertikala. I napokon kroz današnji rad učinjen je značajni doprinos da se ostvare ciljevi reforme pravosuđa u smislu da pravda postane brza, nepristrana i ono što je također jako bitno, a nije bilo dostupno tijekom ovih dana to je svima dostupno. Što se tiče brzine, mi smo sa današnjim uvođenjem Zakona o upravnim sporovima definirali zapravo kompleks procesnih zakona, Zakona o parničnom postupku, Zakona o kaznenom postupku, Zakon o upravnom postupku kojim se postavlja vrlo visoko ljestvica ubrzavanja naših postupaka. Europska unija smatra da je standard od trenutka kada se podnese kada građanin podnese određeni zahtjev pa do zadnjeg trenutka i zadnje instance sudske zaštite 3 godine u koncipiranju normativnih promjena kako u pogledu Zakona o upravnom postupku, tako i Zakona o upravnim sporovima, težili smo da se procesno postave tako stvari da to bude moguće i u Hrvatskoj. Mi smo isto tako nadam se da ćemo biti u poziciji da u pogledu ubrzavanja postupka, još na ovom Saboru ponudimo i prijedlog racionalizacije mreže prekršajnih sudova. Kao što znate mrežu općinskih sudova smo već racionalizirali sa ciljem da se zapravo cijela mreža sudova smanji za oko 40% sa ciljem zapravo ubrzavanja postupaka jer će se moći predmeti racionalnije raspoređivati, ujednačenije po različitim sudovima okrupnjavanje sudova donijet će specijalizaciju. I napokon, današnje uvođenje Zakona o sudovima i Zakona o Državnom sudbenom vijeću treba doprinijeti tome da pravda bude nepristrana, da kriteriji imenovanje, odnosno napredovanje sudaca budu zasnovani na strogo stručnim kriterijima. Samo bih još spomenuo, da na jesen očekujemo dva velika zakona, odnosno tijekom sljedeće godine. Radi se o Ovrsi i o Kaznenom zakonu u pogledu ostalog djelovanja od jeseni ključno će biti da uspješno prođemo druga čitanja u čemu očekujemo vašu podršku i dobre sugestije. I naglasak nakon toga slijedi na primjeni usvojenih reformskih rješenja. Na kraju završio bih samo sa time, da poglavlje 23. – Pravosuđe i ljudska prava još nije otvoreno iz poznatih razloga, ali da već radimo na ispunjavanju uvjeta za njegovo zatvaranje. Hvala lijepo. Hvala.